Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 107 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini predviđeno da kvorum za rad prilikom odlučivanja postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika, pa vas pozivam da radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke

150 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Dragan M. Marković, dr Vesna Ivković, Justina Pupin Košćal i Aleksandar Jovanović.Poštovane dame i gospodo narodi poslanici, za Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu utvrdio sam sledećiD n e e d:1. Redovan godišnji izveštaj za 2019. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 16. decembra i Predlogom zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova od 17. decembra 2020. godine;2. Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 16. decembra Redovan godišnji izveštaj za 2019. godinu, koji je podneo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sa Predlogom zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova od 17. decembra i4. Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 23. novembra godine.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu članova 92. stav 2, 157. stav 2. i 192. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda.Da li gospodin Martinović želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

sedam.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: mr Zoran Pašalić, Zaštitnik građana, Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Brankica Janković, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, dr Duško Pejović, predsednik Saveta Državne revizorske institucije, Jelena Stojanović, zamenik Zaštitnika građana, Nevenka Bojanić i Ljiljana Dimitrijević, članovi Saveta Državne revizorske institucije, Milena Milinković, sekretar Državne revizorske institucije, Rada Kovačević i Gordana Mohorović, pomoćnici generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Tatjana Prijić, viši savetnik u Službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Dobrodošli

odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 4. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članovima 192. i 238. stav 4, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda.Da li predstavnici predlagača žele reč?Predstavnici predlagača su mr Zoran Pašalić,

Izveštaja o radu ove institucije za 2019. godinu, ali pre toga kao predlagač u ime Odbora za budžet i finansije i kontrolu trošenja javnih sredstava želim da kažem da smo zaista u proteklom periodu ostvarili jednu dobru saradnju sa ovom institucijom, da mnoge stvari zajednički predlažemo, pomeramo i imamo zaista podršku Ministarstva finansija u svemu tome.Kao rezultat tog rada je što smo u ovoj godini imali 40 zakona iz oblasti finansija, od toga 27 koje smo videli kao izmene i dopune i potrebu da se mnoge stvari menjaju, da bi na adekvatan način zaista upravljali javnim finansijama po svim međunarodnim standardima, a pre svega, u interesu građana Srbije, jer se time postižu veće uštede, kad je u pitanju budžet Republike

i Odbor za finansije.Inače, Vlada Republike Srbije, u saradnji sa EU i Evropskom komisijom, donela je Program reforme upravljanja javnim finansijama krajem 2015. godine za 2016. do 2020. godine i tim planom svakih šest meseci Vlada šalje izveštaj Evropskoj komisiji, u tom delu, kada govorimo uopšte o upravljanju javnim finansijama, sa svim parametrima svrsishodnosti, a to će najbolje državni revizor prezentovati šta to znači, pogotovo otvarajući određena i politička pitanja koja mi imamo, kada je u pitanju trošenje javnih finansija.Obaveza je Vlade da šalje na svakih šest meseci Evropskoj komisiji taj izveštaj, a prema Akcionom planu, koji je donela Vlada takođe krajem 2015. godine, u kome postoji 19 tačaka, svaka institucija ima svoje obaveze. Tačke 18. i 19. su obaveze Odbora

i svake godine mi imamo, zbog toga, prema tom planu, povećanje broja sednica van sedišta. Godine 2017. smo imali jednu, 2018. dve, 2019. godine tri i ove godine četiri sednice.Na tim sednicama mi smo imali prilike da čujemo, uvek smo uzimali najbolje primere i tražili smo od DRI da nam kaže koje to lokalne samouprave imaju najbolje primere kada je u pitanju trošenje javnih sredstava.Ove godine smo, inače, počeli od Vračara.

U tom izveštaju smo videli mnoge nepravilnosti koje su imali do 2019. godine i razlika svih onih koji su vodili institucije krajnje odgovorno sa reformom do 2019. godine i napravili smo jednu analizu i poređenje kako su se vodile finansije nekada, a kako se vode danas.Ono što nam je na toj sednici upravo bilo najinteresantnije, to je da smo posmatrajući strateške okvire kojima se bavi Republika Srbija, kada su u pitanju javne finansije, uvek razmatramo onaj deo koji se odnosi na budžet, znači, konsolidovani izveštaj budžeta Republike Srbije. Mi smo po prvi put u Skupštini Srbije imali glasanje ovog izveštaja zajedno sa budžetom za sledeću godinu. Razmatrali smo sektor koji se odnosi na zdravstvo, koji nam je od izuzetnog značaja u ovoj godini pandemije Kovid 19.Razmatrali smo kasnije i izveštaje koji se odnose na same lokalne samouprave, ali na deo koji podrazumeva socijalu. Najinteresantniji deo mislim da je onaj koji se odnosi na metodologiju, odnosno na izveštaje koje obuhvataju svrsishodnost, odnosno one analize svrsishodnosti koje su nama od najvišeg značaja.Kasnije ću se vratiti na tu temu, ali želim da kažem da vi na osnovu ovog izveštaja po prvi put možete da vidite, prvo, da je izveštaj urađen na krajnje jedan standardizovan način, u smislu samog izveštaja, gde ovaj rezime na početku govori o tome šta je DRI radila u prethodnoj godini.On je urađen po međunarodnim standardima i u tom rezimeu, u stvari, možete da vidite dosta toga, koji je sastavni deo ovog izveštaja. Možete da vidite koji su programi revizija.Po prvi put ova revizorska institucija u ovom sastavu je razdvojila finansijsku reviziju, reviziju poslovanja, zatim, kombinovanu reviziju i reviziju svrsishodnosti.Možete

kada govorimo o novcu. Možete da vidite koje su to preporuke koje DRI daje kada su u pitanju određeni propisi, ali i određene inicijative kada je u pitanju izmena i dopuna samih zakona.Na kraju krajeva, u ovom izveštaju stoji i onaj deo koji se odnosi na samo upravljanje kadrovima, kako se nose sa velikim poslom, a kako se nose sa razvojem svojih kapaciteta, kad su u pitanju stručni ljudi.Na kraju, imate međunarodnu saradnju, koja je očito više nego aktivna, s obzirom da su bili članovi u više od pet projekata i mislim da su imali veliki veliki broj sastanaka kada je u pitanju samo izveštavanje i prikaz onoga što rade.Najinteresantniji deo ovog rezimea mislim da je upravo ovaj deo koji se odnosi na same revizorske proizvode. To je ono što oni nazivaju izveštaji, koji kažu da ima 133 izveštaja kada su u pitanju finansije, zatim, finansijski izveštaji, zatim, imate sedam kad su u pitanju izveštaji pravilnosti, 12 kad su u pitanju kombinovani i na kraju, 264 izveštaja za post za post revizione aktivnosti, odnosno 505 ukupno, što pokazuje da zaista ovaj posao je veoma zahtevan.Kada pogledate koliko je to u novcu, onda to iznosi 451 milijarda dinara i kada vidite da, u stvari, sistem finansijskog upravljanja i kontrole, koji postoji u institucijama, onda treba reći da je 88 subjekata od 159 uvelo tzv. sistem interne kontrole.Znači, mi smo zakonom obavezali da sve institucije treba da imaju internog revizora. To je onaj revizor koji u toku godine rukovodstvu skreće pažnju kako treba voditi finansije, a da budu u skladu sa svim zakonskim propisima o računovodstvu, o reviziji i, na kraju krajeva, ono što se odnosi čak i na međunarodne standarde, kako to radi knjiženja, kako radi sektor računovodstva. To, naravno, rukovodioci institucija ne moraju da znaju, ali zato imaju internog revizora koji treba u stalnom kontaktu da radi i da obaveštava i menadžment do kog stepena se to stiglo.Međutim, kao i svuda, u Srbiji je to jedan proces, koji traje i koji mi svaki put u svojim izveštajima nagoveštavamo da treba da se pojača interna kontrola, upravo zbog toga da bi što manje posla imao i revizor, na kraju krajeva, i eksterna revizija, koja se uzima sa strane, ukoliko želite da zaista budete ispravni.Zašto je ovo bitno? Bilo koja institucija da želi da se bavi bilo kakvim zaduživanjem ili izveštavanjem, ona mora da ima po prirodi stvari ove izveštaje i uglavnom se tu gledaju da ti izveštaji budu pozitivni, ukoliko želite da se razvijate dalje i da ulažete određena sredstva.Preporuke koje je dala

za poslovne, 100 je za kombinovanu, ali je 229 za svrsishodnost.Kad pričamo o svrsishodnosti, ja ću vam reći da je to za nas najinteresantniji deo ovih izveštaja za narodne poslanike, pogotovo što, recimo, su ispitivanjem određenih stavki u svojim izveštajima njima bilo najinteresantnije da se bave, recimo, prevencijom, kad su u pitanju same poplave, kad je u pitanju efikasnost informacionih sistema za registre nepokretnosti, kad je u pitanju javna svojina, zatim, davanje određenih mišljenja kad je u pitanju poslovni prostor i naplata poslovnog prostora na lokalnom nivou.Mi smo na Vračaru imali saznanje da je preko 480 miliona ostalo nenaplaćeno do 2012. godine. Kada je u pitanju opština Vračar, kao što znate, tamo je poslovni prostor jedan od najinteresantnijih kada je u pitanju grad Beograd i jedan od najviših cena kada je u pitanju zakup poslovnog prostora koji se odnosi kao i Stari Grad. Za nas je to bila jedna od najfascinantnijih brojki kada je u pitanju zaduženje.Oni

zakup i da zbog toga ni ne snosi nikakvu ni političku, ni moralnu, ni krivičnu odgovornost, upravo zbog toga što državni revizor kada je podnosio određene prijave sudu, ti postupci ti postupci nikada nisu procesuirani na onaj način na koji to zakon propisuje.Kao što vidite neki koji su se krajnje neodgovorno odnosili prema finansijama i prihodima od strane građana Srbije, kada govorimo o javnim finansijama, danas nam spočitavaju mnoge kritike kada su u pitanju ulaganja, investicije i donošenje određenih mera koje govore o tome da zakon mora da se poštuje, a upravo su oni bili akteri najžešćih nepravilnosti i nepoštovanja zakonskih normi.Kada zakonskih normi.Kada govorimo o analizi svrsishodnosti vodoprivredne infrastrukture, ono što je za nas kao poslanike u Odboru bilo jako interesantno jeste što smo primetili da je cena vode u određenim lokalnim samouprava različita. Mi smo na kraju ove godine tražili da se za neke sledeće sastanke uradi jedna malo detaljnija analiza, koja je to struktura troškova koja definiše cenu vode, jer znamo da je to pitanje tržišta, ali da pokušamo da pomognemo svim građanima da, kada pričamo uopšte o ceni komunalija koje su ujednačene za cenu električne energije, možemo da razgovaramo o tome da i cenu vode možemo da prognoziramo prognoziramo i projektujemo potpuno ujednačeno kada su u pitanju svi gradovi.Naravno, da uslovi pod kojima građani koriste pijaću vodu nisu isti u svakom gradu, u svakoj lokalnoj samoupravu, ali nama je to jedan od važnih problema koje vidimo kod samih građana i želimo da pomognemo svima i u lokalnoj samoupravi, da nađemo načine kako da ovaj problem rešavamo.Kada govorimo o temi materijalna podrška mera za smanjenje siromaštva, to je jedna od tema koja je uvek bila predmet analize i Fiskalnog saveta, i javnosti, i određenih ekonomskih stručnjaka koji su nas kritikovali u ovoj godini, ako se sećate, kada smo kao parlament usvajali sve one predloge koje je Vlada u toku vanrednog vanrednog stanja, usled Kovida-19, donela, a kada je u pitanju podrška i privatnom sektoru i kada je podrška bila i svim građanima Srbije tzv. podrška od 100 evra za smanjenje siromaštva i tih aktivnih mera, i garantne šeme, i obustavljanje, odnosno prolongiranje kreditnih obaveza građana Srbije. Uvek su te mere na meti kritika.Mislim

kraju krajeva, imamo temu koja je vezana i za zaštitu životne sredine. To je onaj deo koji je nama bio interesantan – upravljanje industrijskim otpadom, uvoz polovnih automobila, koliko je država na na određeni način tu gledala kroz prste svim građanima Srbije kada je u pitanju uvoz polovnih automobila. Mislim da na tome treba raditi, da samo zajedničkim radom zajedničkim radom dolazimo do određenih kvalitetnih rešenja.Stoga smo mi kao Odbor, a i na predlog i uz saglasnost DRI usvojili ovaj izveštaj za prethodnu godinu na Šestoj sednici 18. novembra, s tim što smo predložili da zaključak, osim što se usvaja izveštaj, glasi da Narodna skupština ocenjuje rad DRI za 2019. godinu celovito, kao predstavljanje aktivnosti DRI u izvršenju ustavnih i zakonskih svojih nadležnosti, da pod tačkom 2, polazeći od preporuka DRI, a koje su sadržane u ovom izveštaju za 2019. godinu, Narodna skupština preporučuje Vladi da preduzme mere iz svoje nadležnosti kojima će obezbediti sprovođenje preporuka sprovođenje preporuka DRI, tako što će predložiti Narodnoj skupštini donošenje određenih zakona, kao i izmena i dopuna podzakonskih propisa koje donosi Vlada iz nadležnosti ministarstava i koje su u izveštaju posebno ukazane.

koji svojim funkcionisanjem obezbeđuje poslovanje u skladu sa propisima, internim aktima, ugovorima, kao i drugim ciljevima. Odbor konstatuje da je neophodno da Vlada sa odgovornošću za izvršenje ovih zakona obezbedi dosledno sprovođenje Zakona o budžetskom sistemu, a u delu koji se odnosi na obaveze uspostavljanja adekvatnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole, uvodeći internu reviziju kod korisnika javnih sredstava.Ovaj zaključak će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije i nadamo se da i one inicijative koje smo zajedno sa predstavnicima ministarstva… Moramo da se

određene zakonske propise menjamo u sledećoj godini.Moram da kažem da se taj broj propisa smanjuje zato što smo očito dosta toga radili. Godine 2018. smo imali, na osnovu ovih inicijativa, 30 izmena i dopuna i dopuna zakona, ove godine 27 od 40 koje je Ministarstvo finansija predložilo Skupštini, a za sledeću godinu predlažemo 20 20 zakona sa izmenama i dopunama i zaista imamo punu saradnju kada je u pitanju Ministarstvo finansija i predlaganje. Predložićemo Narodnoj skupštini da ovakav zaključak Odbora prihvate svi narodni poslanici, jer smatramo da je u interesu svih građana Srbije. Hvala. Zahvaljujem.Kao što sam malopre rekao, ima više predstavnika predlagača, oni sada imaju prvo reč. Prema tome, ko se prijavi od njih, dobiće reč.Gospodine Bačevac, vi ste se prijavili, ali vi ste na više mesta ovde. U kom svojstvu ćete govoriti?(Muamer Bačevac:

pozitivno uticala na političke procese u zemlji, ona mora da ostvari tri ključna kriterijuma. Pod jedan, mora da ima značajna ustavna ovlašćenja, ali i da bude poštovana u jednoj državi. Druga stvar jeste da ta ista skupština bude nezavisna od Vlade.Treća stvar, jako bitna, jeste da i to, čini mi se, predsedniče Skupštine, da mi trenutno imamo, da ima organizacione kapaciteta da preduzima odlučne akcije.Skupštine koje kreiraju dominantnu politiku u određenoj državi su retke u svetu, ali tamo gde je to slučaj to su države blagostanja, ekonomskog prosperiteta i vrhunske demokratije. Kao najbolje primere navodim nemački Bundestag ili švedski Riksdag, jer skupštine dominantno kreiraju politiku u jednoj zemlji.Upravo mi, socijaldemokrate, zaista insistiramo na vraćanju poverenja u parlament Republike Srbije, na jačanju njegovog integriteta i jačanju aktivnosti i uticaja koji skupština u jednoj državi mora imati.Međutim, gospodo, uz sva ova dva navedena slučaja koja sam naveo, i u Nemačkoj i u Švedskoj, rezultat toga da je skupština jako uvažena jeste, pre svega, ne proističe iz politike sukobljavanje već, pre svega, od ukorenjenih navika da se pregovara i ovako dolazi do konsenzusa, sa jedne strane, ali i sa druge strane i postojanja, reći ću, jedne razvijene kulture društvenog dijaloga.Zato me jako raduje, i mi smo to jako podržali u ovoj Vladi, sa formiranjem ove Vlade i dobijanjem legitimiteta ove Skupštine, odnosno formiranja ove Skupštine, to da smo osnovali jedno novo ministarstvo koje će se baviti ljudskim i manjinskim pravima i, naravno, inicirati, insistirati na dijalogu, društvom dijalogu u našoj zemlji.Vi znate da skupština ima nekoliko svojih funkcija. Moram vas podsetiti, i sebe i sve vas, na to. Pre svega, zakonodavnu funkciju. To je bazična osnova svake skupštine u svetu, ali ta funkcija sve manje ima mesta i

koje su se pobunile protiv britanske Vlade i rekle – nema oporezivanja bez predstavljanja. Nema oporezivanja bez predstavljanja naroda u Skupštini.Mi smo predstavnici naših građana u ovoj Skupštini i predstavljamo interese svih onih krajeva i svih onih građana iz krajeva koji su nas delegirali. To je jako bitna funkcija Zbog toga se i moć skupštine u određenom političkom sistemu posmatra kao pokazatelj demokratske vladavine.Skupština je često mesto političkog regrutovanja, gde se praktično vide sposobnosti i vide kvaliteti mladih, perspektivnih ljudi koji sebe delegiraju za buduće lidere i za buduće, da kažem, donosioce najbitnijih odluka u ovoj državi.Funkcija skupštine pod 4. je da daje legitimitet režimu, odnosno Vladi koju bira, te da podstiče javnost da sistem vladavine doživi kao pravedan. To su četiri funkcije.Dok je značaj zakonodavne i predstavničke uloge od osnivanja skupština do danas opadao, dotle je veća pažnja posvećivana mogućnosti skupštine da ograniči i kontroliše izvršnu vlast.Skupštine sve više danas postaju kontrolna tela čija glavna uloga je da proizvedu odgovornu Vladu i, pre svega, razvojem institucionalnih mehanizama olakšaju ovu ulogu.Kako bi se uspostavili mehanizmi nezavisne i samostalne kontrole sprovođenja zakona koji regulišu ljudska i manjinska prava i slobode, formirane su i institucije, između ostalog i Zaštitnik građana i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

Bitno je da se koncentrišemo na sadržaj, a to je da skupština ima nadzornu ulogu, da je to jako bitna uloga i da je to uloga koju treba gajiti.Ovi poverenici o kojima govorimo danas u savremenom svetu se uzimaju za četvrtu granu vlasti, gospodo. Znači, pored zakonodavne, pored sudske i pored izvršne vlasti danas se sve više govori i o četvrtoj grani vlasti, odnosno četvrtoj grani vladavine, a to su nezavisna regulatorna tela.Zbog toga mi je jako drago što danas u plenumu, po prvi put, raspravljamo o njihovim izveštajima, prateći trendove u razvijenim demokratijama i praktično želeći da pokažemo svima da smo zainteresovani za javnost rada naše Vlade.Želim Vlade.Želim na kraju samo da podsetim da smo mi, poslanici SDP-a, od formiranja ovih odbora, a pre svega Odbora za ljudska i manjinska prava 2012. godine, uzeli učešće u njegovom formiranju i rukovodimo radom ovog Odbora i za nas je zaista krucijalno pitanje ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i ravnopravnosti polova. Na kraju, i predsednik, naš predsednik gospodin Rasim Ljajić, je bio prvi ministar za ljudska i manjinska prava u zajedničkoj državi Srbija i Crna Gora. Sve to ukazuje na pažnju koju mi dajemo ovome.Želim da kažem i da završim sa jednom mudrom izjavom koju je rekao Vudro Vilson da vladavina parlamenta je vladavina odbora. Parlament u ovom plenarnom zasedanju je parlament na javnoj izložbi, a parlament u kabinetima svojih odbora je parlament na delu.Grubo delu.Grubo rečeno, jake skupštine imaju jake odbore, dok slabe skupštine imaju slabe odbore. Potrudićemo se da Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova bude jak odbor i da u koordinaciji sa resornim ministarstvom, koje je osnovano, da se poravnamo sa najrazvijenijim demokratijama Evrope na polju ljudskih i manjinskih prava i ravnopravnosti polova.Ja vam zahvaljujem, a konkretno o izveštajima ću u ovom drugom delu govoriti. Dačić** Evo vidite koliko sam bio tolerantan, sva minuta i više ste govorili, tri.Kad ste pomenuli Vudroa Vilsona, američkog predsednika, mi smo zaboravili, pre sto godina je bila Velika španska groznica, gde gde je umrlo od 30 do 50 miliona ljudi. On je tada oboleo. Međutim, mi kao i uvek nikada ne izvučemo pouke iz svega toga što se desilo, pa sto godina nakon toga imamo iste mere zaštite kao i tada.Niko

Hvala.Ja sam mislio da će prvo naši gosti danas da nam se obrate, ali nema veze. Želim da ih sve pozdravim i dame i gospodo narodni poslanici, ja imam nekoliko pitanja za za Državnu reviziju. To je jedna institucija koja je veoma bitna, ne samo ove godine, nego na neki način usmerava privredne subjekte kako treba da rade.Imao rade.Imao sam tu sreću da dva puta grad Jagodina ima kontrolu za veoma kratko vreme i mnogo toga smo naučili nešto što nismo znali, ali je ostalo nedorečeno ne samo za Jagodinu, ovo je generalno za sve lokalne samouprave, nedorečeno šta sa onim firmama koje su propale, bile su u restrukturiranju, pa su posle ušle u PPR, neke su pretekle, neke su se likvidirale, odnosno likvidacija preduzeća, a vodite potraživanje od ranijih godina za određenu

poplava, korona, može lokalna samouprava da sama nešto odradi i da pomogne građanima?Naravno da može, ali mora da se sprovede, tumačenje je Državne revizije da se sprovede tender, da se usvoji tender. To traje dugo i da li će tim koji u tom trenutku trebala pomoć pomoć stići na vreme ili ne.Šta

i imao sam tu priliku da objašnjenje bude - takav je zakon, mi se slažemo da ovo nije lako, ali je zakon takav i zakon se donosi u parlamentu. Očekujem da vi predložite izmene i dopune nekih zakona koji će i vama i lokalnoj samoupravi omogućiti da rade pravilno.Na primer, mi smo imali krivičnu prijavu kada su bile poplave, nismo naveli vrstu glodara, a radili smo dezinfekciju i platili određenom izvođaču. Nije navedena vrsta glodara, da li je to mali pacov ili veliki ili ne znam. Samo da me ne shvatite pogrešno, ne kritikujem ja Državnu reviziju, nego želim da sa vama podelim mišljenje vaše i šta je to što će se izmeniti u narednom vremenskom periodu.Dalje, zakoni se razlikuju. Zakon o osnovnom obrazovanju kaže da decu do četvrtog razreda vodi učitelj negde na neku ekskurziju. Mi na primer u Jagodini 15 godina smo decu vodili u u Buljarice na more i stavljena je primedba, čak i krivična prijava napisana odgovornom licu, što nije raspisan tender za učitelja ko će da vodi tu decu. Onda se javi učitelj iz Beograda i vodi decu iz Niša, Jagodine itd. Ne znam da li se sećate, ali nije važno.Šta je još važno? Važno je da vi kao državni revizor kontrolišete javne nabavke. Najveća rupa u zakonu je upravo gde su javne nabavke. Tri ponuđača i kaže – evo ovaj je najpovoljniji. Šta je po vama najpovoljniji ponuđač? Mi imamo slučajeve da, ne želim da pričam ni o jednom gradu u Srbiji, npr. jedan grad u Srbiji je vršio adaptaciju Kulturnog centra sa 250 mesta 350 miliona dinara, a drugi grad u Srbiji, nije bitno kako se zove, ima 600 mesta za novoizgrađenu salu, adaptacija stare sale za 335 miliona. Upravo je poenta u tome kako se vrši javna nabavka i da vi stavite primedbu na Zakon o javnim nabavkama.Očekivao kada se taj zakon donosio da ćemo mi u jednom trenutku da znamo da postoji neka kasa gde su ušteđene pare od javnih nabavki i evo to je npr. kasa lokalne samouprave, da ne nabrajam sve državne institucije u Srbiji.Na šta još želim ne da stavim primedbu, nego da po meni kao višegodišnjem privredniku nema logike za tako nešto.

da nešto gradi, a da tom plaća dve, tri, četiri godine, zašto bi neko imao protiv ili da primenjuje neki zakon, ako takav dogovor postoji?Želim da vam kažem da retko koja lokalna samouprava u Srbiji može sama da finansira neke velike projekte. U redu staviti primedbu gde se kupuju kola, ali opet nisam čuo neka lokalna samouprava sada kupuje neke besne automobile, kao što je nekada to rađeno. Ali, ako su sredstva uložena da kroz nekoliko godina se vrate u budžet ili ta sredstva poboljšaju život građanima u tom naselju, u tom selu, u toj ulici, treba dati takvu saglasnost. Onda nam se sabere sve ono što su izvođači radova, kaže – lele, vi ste prezaduženi, a nismo.Dalje, šta znači prezaduženost? Vrednost, odnosno realizacija budžeta iz prethodne godine, to vam daje kreditnu sposobnost i bonitet ako nekada tražite kredit ili ili da bi mogli da kažete da dobro radite ili ako u procentima na osnovu realizacije u prethodnoj godini ne prelazite ono što se zakonska obaveza treba dozvoliti lokalnoj samoupravi.Sada, svi mi koji smo ovde smo predstavnici nekih stranaka.

ni održavanja tog auta, servisiranje, ni gorivo čak, jer je kod mene pravilo - prijatelju ako hoćeš da se angažuješ za funkciju, tvoj auto moraš da voziš i kao gradonačelnik i kao predsednik, ne znam šta.Vi

napisali zato što nismo odredili po kom kriterijumu delimo propagandni materijal u izbornoj kampanji. Hajde da je tu bila neka velika cifra, da smo imali neke velike donatore, da smo uplaćivali pare i ono što se u pravu zove, vi znate – postoji osnovana sumnja, nije bilo ni osnovane sumnje za tako nešto, ali pet puta se ide u Kragujevac, pa čekate ispred vrata sudije i platite 80 kažnjeni smo, ali i druge lokalne samouprave, viša sila je sneg i obično kada se pravi ugovor sa izvođačem, odnosno onim koji održava u zimskom periodu puteve, pravi se ugovor da se samo glavni putevi po selu čiste,

milion evra. Pa onda u drugom nekom postupku gde su javne nabavke ne stoji reč – možda, a treba da stoji reč – možda, 700 hiljada evra. Kada se sve to sabere, vi stavite na vaš sajt, novinari to dohvate i bave se temom koja nije tačna ili nije tako definisana.Samo tražimo od vas da vi predložite kao najveći stručnjaci kada je u pitanju, ono se zove ekonomija, transakcija novca i da kažete – smatramo da ako primenimo ove zakone nove ili da doradimo neke stare zakone bolje će funkcionisati država i i mi.Jednostavno, Državna revizija je jedna institucija koju mi poštujemo izuzetno, ali znate šta – nije lako nešto što se zove greška ili negreška, nešto što se zove nenamensko trošenje novca ili greška koja se može ispraviti. Vi obično napišete i date 70 dana da se ispravi greška svim institucija posle vaše kontrole. Možda i nešto manje, ne znam, i ko ispravi i ima materijalne dokaze za 70 dana vi uzmete u obzir ono što se zove knjigovodstvena greška. Nije problem da vi pogrešite da li sa konta 501 ili sa konta 375 preusmerili tamo, a treba da vratite na 375 konto.Ali, veoma je važno kada vi dajete izveštaj, veoma je važno da se napiše šta je i da li je to onako kako prenose mediji? U U budućem vremenskom periodu, molim vas, bilo bi mnogo bolje i za državu i za vas da malo više obratite pažnju kada su u pitanju javne nabavke.Ko daje saglasnost za hitan postupak?

mi u Srbiji imamo konstantno 20 subjekata koji reketiraju one koji ispunjavaju obavezu da izvrše radove, a onda stave primedbu i kasni vam procedura, idete ponovo u postupak,

u formalnom smislu ništa, ali neko o tome odlučuje. Tu isto državni revizori treba da stave primedbu, odnosno savet.Šta je još najvažnije? Još nikada niko, i nas 90% koji sedimo ovde, nismo imali u ruci pare, ako nešto košta, svoje rođene, jer Srbija i Jugoslavija poslednjih 40 godina

sada pravimo nešto što će da vam donese pare i novac, a imamo ugovor sa budućim korisnicima, onda to treba da se istoleriše, a ne da se bavimo nekim stvarima, da samo nešto stavimo u zapisnik,

pošto ima tu dosta ljudi koji nisu iz privrede i ekonomije, na šta je važno da obrate pažnju. Prilivna strana mora da bude jednaka odlivnoj strani. Jel tako? Šta ako se desi da je prilivna strana manja a odlivna veća? Šta ćemo sa dugovima, poštovani članovi državne revizije, koji se prenose iz godine u godinu, a taj subjekt koji treba da plati je propao, ugašen? Da li je to zloupotreba, prekršajna prijava ili krivično delo za nekog koji sada ne prenese potraživanje, a na taj način se pravi i lažni izveštaj završnog računa.Dalje, mora da se obrati pažnja, a i tu treba da date toleranciju, kada je u pitanju amortizacija, nije ista amortizacija na fabriku koja radi non-stop i na fabriku koja stoji, a ona se stalno pojavljuje u izveštaju i pravi neke troškove. On ne može da ima troškove i tu nema amortizacije. I to je jedna rupa u zakonu koja na neki način šteti državi itd.Imam još nekoliko pitanja.Predsedniče,

o deci predsednika Srbije…Ja nisam čuo vas koji sedite ovde da izdate saopštenje, pa da kažete – ovo nema smisla.Zato je ova Skupština gledano u šerovima 1,1.

a bude od 0,4 do 1,3. Nas je narod ovde poslao da nas sluša, da donosimo zakone i mi poslanici smo zato ovde. Mi hoćemo i želimo, šta sad, jedno isto što je bilo i pre i sad ponovo revizija ode, ne znam gde, u Skupštinu grada Beograda ili negde drugde i isto – nismo mi krivi, vi ste poslanici, Skupština donosi zakone.Vi nam dajte preporuku. Vi ste jedan od najstručnijih ljudi koga sam ja upoznao u mom životu kada je u pitanju knjigovodstvo i ekonomija. Ali, ne da budete stručan u smislu da napravite zapisnik, taj subjekt plati kaznu 100 hiljada dinara. Znate šta, u lokalnoj samoupravi su plate tih činovnika

vaši ljudi, krivičnu prijavu, četvrtog razreda i njihovim roditeljima da dođe da ih vodi neko u Buljarice na more iz Beograda? Kažu – to je Zakon o javnim nabavkama, nismo mi krivi. Ne kažem da ste krivi, ali predložite da se promeni.Šta

se smejali. Kažu – kako to Palma određuje? Pa, ne određujem ja, ima komisija koja to radi, centar za socijalni rad. Vi ste to videli u zapisniku. Ali ste nam stavili primedbu – kako, po kom kriterijumu, itd.Znači, ako kriterijum postoji i odluka budžeta i odluka gradskog veća i nije u suprotnosti sa zakonom, to tako treba da ide. Izvinite što se vraćam ponovo na vas.Ravnopravnost polova, i tu isto imam velike zamerke. Vi morate da budete oštri preko Centra za socijalni rad ako muž preti supruzi u kontinuitetu godinu dana da će da je ubije, 60% takva realizacija se desila, jel tako?Ne znam ko je od vas,

**Duško Pejović** Uvaženi predsedniče Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, poštovana Skupštino, pozdravljam vas ispred DRI i zahvaljujem što ste nam dali priliku i mogućnost da kažemo nešto o godišnjem radu koji smo podneli na vreme i prema zakonu, dakle, o radu institucije za 2019. godinu.Na početku je određeni nesporazum bio, hteo sam se javiti, ali nisam znao u kom trenutku, pa bih zamolio ako mi dopustite ukratko da iznesem o izveštaju iznesem o izveštaju koji sam pripremio, a širi izveštaj ste dobili kao narodni poslanici do 31. marta 2020. godine za 2019. godinu.Ovo je jedna od najvažnijih aktivnosti koje institucija ima, da kada obavi svoj posao izvesti Narodnu skupštinu o svom izvršenom radu. I mi smo to učinili putem izveštaja, dali smo svojoj Narodnoj skupštini izveštaj šta smo to uradili u prethodnoj godini. Izveštaj ima strukturu, sadržaj, pitanja itd, da sada o tome ne govorim detaljnije, ali u izveštaju prikazujemo kako institucija ispunjava svoje nadležnosti i kako institucija izvršava svoju osnovnu misiju i viziju.Vizija je da pomažemo državi i njenim organima da mudro upravlja svojim sredstvima, a misija je kako to čini, pouzdanim informacijama da odgovorno i javno upravlja prihodima, rashodima, imovinom, obavezama, javnim dugom i svim ostalim aktivnostima.U ovom izveštaju se predstavlja i dokaz posvećenosti i profesionalizma zaposlenih u instituciji, u čiju stručnost i naporan rad, nadam se i vi narodni poslanici u Skupštini i svi građani možete se uveriti i svoje odluke zasnovati na našim izveštajima.Savet institucije 26. decembra 2018. godine doneo je program revizije za 2019. godinu u kome je navedeno da će se vršiti revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, da će se sprovoditi finansijske revizije, revizije pravilnosti poslovanja zasebno i revizije svrsishodnosti u poslovanju.Sve planirane revizije smo završili, osim subjekta revizije Narodna banka, jer subjekt revizije nije dostavio dovoljno informacija i dokaza za izražavanje revizorske ocene tvrdeći da nije korisnik javnih sredstava. Na osnovu nedavne izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu usvojena je odluka da Narodna banka nije korisnik javnih sredstava, pa prema tome ne podleže ingerenciji Državne revizorske institucije.Što se tiče revizorskih proizvoda ili izveštaja, ukupno smo za godinu dana sastavili, napisali, vama dostavili i na sajtu objavili, naravno i subjektima, 241 redovni revizorski izveštaj, 264 su bili poslerevizioni izveštaj, tako da možemo da kažemo da je sastavljeno, upućeno i na sajtu objavljeni svih 505 izveštaja.Inače da vas obavestim, sve što radimo, svaki izveštaj se nalazi na sajtu, i redovni izveštaj, i odazivni izveštaji koji dolaze od subjekata, i poslerevizioni izveštaji koji sastavljamo mi kao ocena o verodostojnosti, istinitosti od tih odazivnih izveštaja. Svi su ti izveštaji na sajtu, kao i odnedavno na sajtu se nalazi registar preporuka tako da svaki pojedinac u svakom momentu može da na jednoj lokaciji vidi subjekta, preporuku i njen status, da li je otklonjena, da li nije otklonjena, da li je delimično otklonjena ili je njeno otklanjanje u toku.Bilo je 251 subjekat revizije po ovim svim osnovama. Dato je 140 revizorskih ocena ili mišljenja, od čega 33 nemodifikovane ili pozitivne ocene, 102 ocene sa rezervom, četiri negativne ocene i jedna uzdržavajuća, odnosno ne izražavanje ocene. Za 10 subjekata smo izrazili stav da je u pitanju kršenje obaveze dobrog poslovanja, a kod jednog subjekta da je teži oblik kršenja obaveze dobrog poslovanja.Sada, prelazimo, pa ću ja to kraćeno, da ne oduzimam mnogo vremena, na ove iznose koje se kvantifikuju u nepravilnostima,

se tiče finansijskog upravljanja, kontrole i interne revizije stanje je sledeće. Najznačajniji nalazi kod samih korisnika subjekata revizije u oblasti FUK-a, skraćeno izraženo su nepostojanje ili nepotpuno postojanje internih akata koja regulišu same interne postupke i procedure, neusaglašene od internih akata sa aktima više pravne snage, da nije vršena kontrola dokumentacije, da je nepouzdana knjigovodstvena dokumentacija, kao i ostale slabosti koje se ogledaju u neuspostavljanju pomoćnih knjiga u knjigovodstvu neusaglašenosti sa glavnom knjigom, pogrešnim organizacionim, ekonomskim programskim unutrašnjim klasifikacijama, kao i pogrešnim izborima sredstava.Što se tiče interne revizije, mogu da kažem da je kod 149 subjekata koji imaju obavezu uspostavljanja funkcije interne revizije utvrđeno da interna revizija je uspostavljena kod 64 subjekta ili 43%. Kod 17 subjekata je delimično uspostavljeno, u smislu da je uneseno u unutrašnju organizaciju, da će se oformiti, ali interna revizija nije uspostavljena, odnosno niko nije zaposlen. 68 subjekata ili 46% uopšte nije uspostavljena. Tu vidimo najveći problem u javnom sektoru.Dakle, nedovoljno uspostavljen efikasan, interni kontrolni sistem, kao i nedovoljno uspostavljanje interne revizije ili čak i tamo gde je uspostavljena, ne daje očekivane rezultate. To je glavni problem koji se javlja u javnom sektoru o čemu ću u narednim i iskazivati određene iznose.Na primer, kod prihoda i primanja greške su utvrđene u iznosu od 65,6 milijardi dinara. dakle prihodi su ostvareni, oni su evidentirani, ali su greške u knjigovodstvenim evidencijama. Kada kažem u knjigovodstvenim evidencijama, nemojte na ovaj iznos govoriti u negativnom smislu da su to male stvari. Dakle, kada vršimo reviziju finansijskih izveštaja mi potvrđujemo ili osporavamo iznete iskaze u obrascima. Nije isto kada se prikaže na nekom kontu neki iznos u odnosu na drugi iznos koji mi utvrdimo u postupku revizije. To nije pravilno, istinito i objektivno predstavljanje rezultata svih svih poslovnih izmena, odnosno promena, kao i samih izvršenih transakcija.Zbog toga je važno da kod revizije finansijskih izveštaja, ona se u stvari radi, ona nije ukinuta, nigde, ni u zapadnoj Evropi, u svetu razvijenom, samo je manji broj izveštaja u smislu u ovoj oblasti, ali se revizija u finansijskom delu, i zbog toga je jako važno pravilno utvrditi koliko je bilo prihoda i primanja i koliko je bilo rashoda i izdataka.Mi kada smo potvrđivali obrazac koji se odnosi na prihode, utvrdili smo 65,6 milijardi. To je taj propust unutrašnji u knjiženju, za koji su odgovorni, ne oni koji su na čelu, oni su svakako za sve odgovorni, nego su odgovorni stručni ljudi koji rade knjigovodstvene i ekonomske aktivnosti.Što se tiče nepravilnosti, one su vezane za aktivnosti koje su dovele do težih posledica, je 29 miliona, dakle 29 miliona je nepravilnost u prihodima, a u greškama je u milijardama.Što se tiče rashoda i izdataka, greške su 79,3 milijarde u pogrešnom knjiženju po bilo kom osnovu, ja mogu detaljnije ako vas interesuje kako je, šta je to u opisu, kod koga itd, ali, sada da ne oduzimam vreme, ja hoću hoću da kažem, da se javljaju greške u evidentiranju u značajnim iznosima, a nepravilnosti u rashodima i izdacima su 3,94 milijarde dinara. Kod zaposlenih je jedna milijarda su nepravilnosti, gde se pogrešno obračunavaju plate i zarade, da li zbog osnovice, da li zbog ovih samih koeficijenata, da li zbog nekih drugih stimulacija ili drugih elemenata koji se uvode, a koje nepoznat zakona.Sada

utvrdili smo 2,82 milijardi nepravilnosti ili 9,7% ili zaokruženo svaki deseti dinar u javnim nabavkama kod revidiranih subjekata ima neki od propusta meren prema proceduri koja je određena u Zakon o javnim nabavkama. Šta je to najviše što se događa u ne poštujući ovaj zakon? To je da se u konkursnoj dokumentaciji određuju dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke koji nisu u logičnoj vezi sa predmetom javne nabavke na kojoj je na kojoj je akcent ili da se pozivi za podnošenje ponuda i obaveštenja o zaključenju ugovora nisu objavljivali na portalu javne nabavke u propisanom vremenskom delu ili samom roku ili nisu objavljeni uopšte.Ali, ono što je najveća nepravilnost kod javnih nabavki jeste da su izvršeni rashodi i izdaci bez provedenog postupka javne nabavke, a da pri tom nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama u iznosu od ukupno ukupno 306 miliona dinara ili su zaključeni ugovori u kojima je izvršena povreda ili narušavanja načela javnih nabavki.Preuzimanja obaveza iznad odobrenja aproprijacije je bilo ukupno 238 miliona dinara i ovde je reč uglavnom o lokalnim samoupravama, koje imajući okvir ili aproprijaciju ili dato pravo za određen iznos kod izvršenja budžeta se prelazi taj iznos i to je preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija i ako taj iznos pređe preko milion dinara tada se piše krivična prijava i to je nešto što stalno upozoravamo jedinice lokalnih samouprava i jedino dosad smo pisali prijave krivične po toj osnovi. Prema tome, ovo što je prethodno izneto, a na to ću se vratiti, sve što je rečeno krivična prijava odnosi se na prekršajnu prijavu koje zaista nisu iste, ali su u pitanju prijave. Javni dug je potvrđen da je 31. decembra 2018. godine iznosi 54,5%, odnosno učešće duga opšteg nivoa države u BDP ne uključujući obaveze po osnovu same restitucije, a prema podacima o BDP Republičkog zavoda za statistiku koji je dat 1. marta 2019. godine, što znači da je iznad nivoa od 45% BDP, ali je znatno ispod nivoa koji je bio 31. decembra prethodne 2017. 2017. godine.Što se tiče pripremnih radnji za sastavljanje konsolidovanih izveštaja tu su utvrđene značajne nepravilnosti koje se odnose na popis ili neizvršen popis ili nepotpuno izvršen popis kod nefinansijske imovine, finansijske imovine, obaveza i samoga kapitala.U bilansu stanja su zaista najveća odstupanja upravo kod nefinansijske imovine, finansijske imovine i kapitala i ona iznose 188,7 milijardi dinara i upravo ovde dolaze knjigovodstvene problemi najviše do izražaja. Ja to posebno naglašavam, vi ste primetili da drugi put kada izveštavamo u plenumu razdvajamo greške koje se odnose na knjigovodstvene greške od nepravilnosti koje se odnose na greške u rukovođenju samom organizacijom.U rezultatu poslovanja, utvrdili smo greške u 73,6 milijardi dinara.Mi smo 2019. godine načinili najveći iskorak u reviziji svrsishodnosti poslovanja, jer smo prethodne 2018. godine imali dva tima, dve koji su radili za godinu dana dva izveštaja, obrađivali dve teme, a 2019. godine je 12 revizorskih timova osposobljeno da radi, godine smo uvećali za jedan tim i dogodine planiramo 14 ekipa. Dakle, stalno nam raste broj ekipa u oblasti svrsishodnosti

a ako vas interesuje nešto što je veoma važno u svrsishodnosti, krenuo bih u detaljniju pažnju, da sada ne oduzimam vreme. Radili smo prevenciju poplava u Republici Srbiji, i utvrdili smo određene aktivnosti, ova vrsta revizije je drugačija. Ona se ne odnosi na finansijske izveštaje, ona se ne odnosi na jednog subjekta, ona se ne odnosi na jednu godinu. Ona se odnosi na sistemski problem i na probleme u društvu, u celini i ti problemi smetaju, ovo što smo prethodno čuli u izlaganju koje smo imali, jer upravo deo toga govori o sistemskim stvarima i mi iz ugla revizije svrsishodnosti poslovanja, možemo i trebamo i hoćemo i želimo, jer razvijamo timove i deo institucija u tom smeru da obrađujemo.Dakle, 2019. godine imali smo prevenciju koju smo napomenuo, imali smo utvrđivanje efikasnosti informacionog sistema za registar nepokretnosti u javnoj svojini, dalje, obezbeđivanje same konkurencije u postupku centralizovanih javnih nabavki, davanje u zakup poslovnog prostora u svojini jedinice lokalne samouprave.Da vidite do kakvih značajnih, frapantnih podataka smo došli i ja želim da ih iznesemo ovde, sve je to objavljeno u izveštaju, sve se to nalazi u samoj instituciji. Efektivnost podsticaja u stočarstvu, svrsishodnost upravljanja vodovodnom infrastrukturom, dostupnost i ispravnost vode za piće, materijalna podrška kao mera smanjenja siromaštva, finansiranje laboratorijskog i sanitetskog materijala i uticaj na utroške zdravstvene zaštite, upravljanje industrijskim otpadom, efikasnost nadzora nad eksploatacijom rudnog bogatstva i efikasnost akvizicije od strane nadležnih organa.Ukoliko postoji interesovanje, o detaljima mogu da iznesem kroz vaše interesovanje, ali samo još da napomenem da smo dali 1.970 preporuka, preporuka, status tih preporuka na jučerašnji dan je 89% preporuka, ispunjeno za preporuke prvog prioriteta za koji je isteklo vreme i rok da se one sprovedu.Da li smo inicijativu za izmenu zakonskih propisa, ovo što je predsednica Odbora i uvaženi poslanik što su iskazali kao da to je naša obaveza, član 5. Zakona o DRI u stavu 1. u tački 8. kaže – da DRI osim što sprovodi reviziju, ima mogućnost i obavezu da predlaže promenu do kojih je došlo u postupku revizije, gde smo utvrdili da neke od propisanih stvari mogu uticati ili utiču negativno na određene aktivnosti u ukupnom sistemu.Još da kažem da smo pokrenuli 301 prijavu za godinu dana, 256 prekršajnih, za 272 lica, 12 smo za privredni prestup, za 79 odgovorna lica, 33 krivične prijave za 33 odgovorna lica i ukupno 301 prijavu za 384 384 odgovorna lica.Osim toga, dali smo 47 informacija nadležnim organima, u kojima smo detaljno obavestili o svi stvarima za koje smo uputili nadležne organe da preduzmu dalje aktivnosti i svoje ingerencije.Što ste tiče efekata, utvrđivanja efekata u postupcima revizije to je novi zadatak i obaveza koju imamo, to su u stari i efekti i subjekti zajedno i subjekti zajedno sa nama, ali i Narodna skupština zajedno sa svojom institucijom koju je osnovala, jer mi radimo za računi za potrebe Narodne skupštine da sprovodimo kontrole, odnosno revizije i utvrđujemo efekte.Dakle, efekti se utvrđuju tako što se povećavaju prihodi kod samih subjekata, utičemo na smanjenje rashoda i isto tako na druge dodatne efekte koji se ogledaju u većem iskazivanju imovine u boljem pripremanju i budžeta, tako da smo iskazali u brojčanom delu, odnosno kvantifikovali smo te aktivnosti, ali isto tako ima mnogo aktivnosti koje se ne mogu kvantifikovati, ali se mogu opisano izraziti sa promenom zakona, sa donošenjem strategija, itd.Savet itd.Savet institucije, kao najviši organ, je imao svoje aktivnosti, imali smo svoje sednice. Najznačajnije se odnose na donošenje novog strateškog plana i akcionog plana institucije za narednih pet godina. Ujedno, da vas obavestim da smo prošle godine godine obeležili 175 godina od ustanovljenja glavne kontrole koja je uspostavljena 26. jula 1844. godine u Kneževini Srbiji nakon donošenja Sretenjskog ustava za koji smo uzeli, opredeli smo se da je to preteča današnje državne revizorske institucije i samo da napomenem da je u članu 107. toga zakona navedeno da se zadužuje knjaz i državni sovjet da osnuje državnu račundžinicu koja će motriti na trošenje narodnih para. Vidite kako je slikovito navedeno i tada u tom zakonu aktivnosti koji mi imamo.Imali imamo.Imali smo saradnju sa svim zainteresovanim stranama, a najveću i najbolju i najefikasniju saradnju imamo sa parlamentom, odnosno sa nama nadležnim Odborom i naravno imaćemo u narednom periodu sa svim drugim odborima zato što imamo mnogo tema koje se obrađuju iz različitih oblasti i koje će opisivati sistemske stvari.Sa ovim uvodnim delom, ako sam skratio drago mi je.Mislim da sam dobar deo odgovorio na deo koji ste vi uputili, ali evo uvažavajući ono što ste vi izneli, hoću da kažem da nijedna krivična prijava nije podneta na ono što ste izneli. Svaka krivična prijava u lokalu je samo podneta po osnovu probijanja aproprijacije ili prekoračenja preko milion dinara i to je lako objasniti.Zašto? Zato što je budžet godišnji dokument, dokument koji je najznačajniji kako u parlamentu za državu, tako odluka o budžetu na lokalnom nivou za tu jedinicu lokalne samouprave. I za tu godinu,

Kad se pređe taj iznos već se ušlo uz problem. Do milion dinara je prekršaj, preko milion je krivično delo, to je 362a član Krivičnog zakonika, koji ste izglasali vi ovde.Državni revizor nema nikakvo pravo da primenjuje bilo kakav drugi zakon od važećeg zakona. Ako smatrate da zakone treba izmeniti, nek se izmene, ali dok su na snazi, kako ono ide izreka „dura lex sed lek“ – „tvrd je zakon, ali je zakon“, moramo ga primenjivati i ispoštovati. Dakle, nijedna krivična prijava po toj osnovi nije iz može biti i hitan slučaj i bilo koji slučaj. Član 7. i 7a. Zakona o javnim nabavkama je regulisao kako se postupa u tim slučajevima. Dakle, ide se skraćeno, ubrzano, itd, ali se ide po postupku. Problem je kad se nikako ne sprovodi postupak, čak i kad se nikako ne planira, čak ako nema nikako ni u finansijskom planu, ni u planu javnih nabavki, a nabavlja se. To je najveći problem koji postoji kod jedinice lokalne samouprave, i ne samo tu, nego kod svih onih koji to tako čine.Prošle godine sam izvestio da je bilo 878 miliona nabavki bez plana, ove godine je 306. Dakle, vidi se neki pad u tome, ali i dalje je značajan iznos, javnih sredstava se potroši mimo zakona, jer o tome odlučuje jedan čovek, pa ma ko to on bio nije u skladu sa propisom koji kaže da o tome treba nadležna skupština da odluči.Video

i sukobljavajuće, neprecizne, itd. i upravo smo po tom pitanju sa Odborom pokrenuli inicijative da se promene zakonski same Koceljeve. Uvaženi narodni poslanik je na to meni davno skretao pažnju. U Zakonu o budžetskom sistemu je rečeno da ne može deficit biti veći od 10%. To ste doneli vi, a mi smo predlagali izmenu koja nije usvojena, da bude iznad 10% moguće, ali samo za tamo u situaciji kada postoje vlastita sredstva, ne iz kredita, nego kada opština skupi određeni iznos i skupi ga u većem iznosu od 10% i ne može da ga potroši, jer ima zakonsko ograničenje. I sad je ta naša inicijativa aktivna.Pitanje je bilo zašto Beograd opet. Dakle, ja bih zamolio što više pitanja. Ja sam potpuno otvoren i drago mi je što pitate, jer kada pitate dobićemo objašnjenja koja su jako bitna i bićemo udaljeni od nesporazuma zašto Beograd.Mi smo doneli u našim smernicama za planiranje revizije da u finansijskoj reviziji obuhvatamo najmanje 70% sredstava na nivou države koja se izvrši da revidiramo najmanje. Ove godine smo revidirali 81%, prošle godine u 2019. to je broj jedan. Broj dva, doneli smo takvu odluku da svi koji imaju iznad 1% od ukupnog izvršenja na državnom nivou budu subjekti revizije. To je sada 28 milijardi,

obavezno obuhvaćeni iz lokala svake godine zbog toga što veći budžet ima veći rizik da ima nepravilnosti.Druge jedinice lokalnih samouprava obuhvatamo prema mogućnosti kadru koji imamo, i tako dalje, jer je nama zakon propisao šta svake godine mora da se revidira, a sve drugo šta može.Što

i treba da se izvede na način da bude kako i odgovara sa jedne strane, i procedura da se ispoštuje, jer mi ništa ne namećemo. To je zakonodavac tako odredio.Želim samo još i ovo da kažem, pa da zaokružimo ovo izlaganje. Mi smo od pre dve godine promenili način vođenja revizije, da od dugotrajne višemesečne revizije kombinovane dolazimo sada do zasebnih revizija tako da nam revizije finansijskih izveštaja u lokalnim samoupravama dolaze pred odbornike, što do sada nije bilo.Dakle, prošle smo godine imali 23 grada, od čega su 22 grada po prvi put u svoj završni račun imali mišljenje državnog revizora. Ove godine se s pandemijom dogodilo prolongiranje tih rokova, ali od 26 jedinica lokalnih samouprava 23 su dobile revizorski izveštaj na vreme i imale su to na svojim skupštinama koje su imale, neke to nisu imale, neke još do sada nisu imale ni skupštinu o završnom računu, ni o izveštaju, koji smo mi sastavili sastavili i njima uputili.Veoma je velika prednost kada se revizija radi pri izradi završnog računa. računa. Prednost je u tome što mi pomažemo kolegama koji vrše završna knjiženja da ne naprave propuste nepotrebne u tom delu.Ovde delu.Ovde bih stao. Ako nisam sve odgovorio, evo, odgovoriću, ali ja se najpre zahvaljujem na pažnji koju ste mi dali i na pitanjima koja ste mi uputili, jer ja znam da ste vi veliki poznavalac stanja u lokalnom nivou. Hvala.

Mogu da kažem da sam zadovoljan vašim objašnjenjem. Vi ste kao jedan veliki stručnjak uvek imali dobro izlaganje i često puta kada sam vas slušao mnogo toga sam zapamtio, ali samo da vam kažem da u Kraljevu nije Prekršajni sud, u Kraljevu je sud za organizovani kriminal.Vi ste u ispravci konstatovali da nije bilo zloupotreba ili da neko drugi ima materijalnu korist od toga, nego ste sabirali sve cifre kada su u pitanju javne nabavke. Želim da vas ispravim, rekli ste – mora da se sprovede Zakon o javnim nabavkama.Dobro. Gimnazija u Beogradu šalje decu na ekskurziju, raspisala tender, ali nije raspisala tender ko će biti sa decom. To moramo da vidimo.Vi morate da priznate da je veliki broj zakona u sukobu sa metodologijom koju vi sprovodite.I vi poštujete zakon, ali taj zakon možda je nedorečen ili metodologija vaša koju vi radite i način kako vi radite nekom donosi štetu.Jednostavno, rekli ste da je smanjen broj, odnosno cifra. Bilo je 800 i nešto miliona, sada je tri… to je dobro, da se ne ponavljaju greške i treba da se obiđu sve lokalne samouprave kako bi dobili informaciju ne u smislu kontrole, nego predavanja, kao što ste vi vršili predavanje nekoliko puta u Jagodini, gde ste pozvali sve direktore i to je za njih od velikog značaja, ali, pazite, kad neko ode i prizna, to se zove oportunitet, prizna nešto i da 100.000 dinara, prekršajna prijava je 5.000 dinara, a ne 100.000, razumete?

Predložite nam zakone. Rekli ste da je bio predlog zakona da suficit može biti preko 10%. Prvi put to sad čujem. Podržao bih taj predlog zakona vaš. Znate šta, punjenje budžeta u lokalnoj samoupravi je nepredviđeno, nepredviđeno, osim grada Beograda i Novog Sada. Kako može da bude siguran onaj iz Ćuprije, iz Jagodine, iz Leskovca, iz Vranja, da će, ne znam, u prilivnu stranu stavi da će se praviti 10 zgrada, gde lokalna samouprava ima koristi od poreza, odnosno plaćaju se komunalije po kvadratu poslovno-stambenog prostora. Ništa nije sigurno.Imam još jedno pitanje. Šta je sa nevladinim organizacijama

i dobili 70.000 i traže sada kraj godine izvršenje ostalih 30.000? Da li se izvršava budžet na osnovu realizacije prema nevladinim organizacijama ili na osnovu plana? Zahvaljujem.

krivične prijave se podnose samo za prekoračenje u aproprijaciji. A za šta ste vi to potrošili što ste prekoračili? Pa, nismo zbog glodara ili ne znam zbog čega, nego zbog para, zbog preuzimanja obaveza, na šta se nema pravo. Po kom osnovu je to urađeno, mi u to ne ulazimo. To je broj jedan.Broj dva, tačno je da smo vam podneli krivične prijave, tačno je da je zbog preuzimanja obaveza iznad aproprijacije i tačno je da je tužilaštvo preuzelo to, a ko vas je zvao i šta je bilo, mi nemamo nikakvu niti ingerenciju, niti informaciju i tako da ne umemo odgovoriti, jer u našoj nadležnosti nije ta oblast.Ovo oko nevladinih organizacija nisam najbolje shvatio da li se prema njima izvršava… Ja bih zamolio da mi obnovite to pitanje. Hvala.

vi ste nam stavili primedbu da je više potrošeno para od plana budžeta realizacije, ali mi smo vam dostavili da potražujemo od nekih subjekata koji su u teškoj situaciji. Vi ste rekli – ako subjekt počne da uplaćuje, mi vam povlačimo ovo. Mi vam dostavimo da je subjekt počeo da uplaćuje i uplatio je iznos duga i smanjena su potraživanja, a vi nam niste skinuli odgovornost.Izvinjavam se. Neću više da se javljam. Zahvaljujem.Pre nego što pređemo na sledećeg prijavljenog, jedno obaveštenje za današnji rad sednice.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Za reč se prijavio Zaštitnik građana mr Zoran Pašalić.Izvolite.

i tačno je da ste preuzeli obavezu iznad aproprijacije, što je u tom trenutku bio problem za prijavu, ali smo mi napisali da imate potraživanje. Dakle, uveli smo sve dokaze, sve činjenice koje ste vi u kasnijem odazivnom izveštaju dokazivali ne samo da imate ta potraživanja, nego i da naplaćujete i to ste vi potpuno u pravu, ali u trenutku preuzimanja obaveza nije bilo tih naplata i problem je što su veće obaveze u preuzimanju, nego što ste imali ostvarenih prihoda, a znam o čemu je reč. Zahvaljujem.Izvinite, gospodine Pašaliću.Izvolite. **Zoran Pašalić** Hvala vam.Poštovani narodni poslaniče, meni zaista čini čast i zadovoljstvo što pažljivo pratite rad institucije Zaštitnika građana.Na neku vrstu pitanja – koga mi štitimo, ja ću vam reći da u istom ovom poštovanom domu kada sam se zaklinjao i kada sam preuzimao funkciju Zaštitnika građana, rekao sam da ću otvoriti vrata građanima i apsolutno tvrdim da sam to uradio.Za ovo vreme lično sam razgovarao sa više hiljada građana i posetio gotovo sva mesta u Srbiji, kako ona gde su nas pozivali, tako i na ona mesta gde smo samoinicijativno došli.Što se tiče prava deteta, mi vrlo uspešno štitimo prava deteta. Imamo priznanje od Globalne asocijacije nezavisnih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava ili, da pojasnim, od Udruženja svetskih ombudsmana, štitimo i štitićemo za zaista puno, puno obaveza da pospešimo naš rad, ne ulazeći u to ko su roditelji te dece.Ima više primera u ovoj godini gde smo upravo to uradili. Iz razloga koji se zove sekundarna viktimizacija te dece ja zaista neću pominjati njihova imena, ali oni se nalaze i u izveštajima i u saopštenjima Zaštitnika građana. Hvala vam.

Ali, ne može na vaša vrata da dođe predsednik Srbije. Ima nešto što se zove po službenoj dužnosti.U ovoj Srbiji ne može niko nikome da preti, a posebno predsedniku Srbije. To je kontinuitet, ne šestomesečni kontinuitet, nego nedeljni. Sutra ćemo da dođemo na red mi poslanici, vi koji predstavljate određene institucije u Srbiji.Možda Srbiji.Možda sam hendikepiran kada je u pitanju Zaštitnik građana, imajući iskustvo sa bivšim Zaštitnikom građana, da onaj nikoga nije štitio, vi nešto radite. Za mene je ključna stvar koga sve to vi štitite i šta su vaše ingerencije? Šta su vaše ingerencije?Vi ste bili Zaštitnik građana kada je ovde čovek lomio zastavu, ne želim da mu spominjem ime,

Policija je odradila svoj posao, ali kad bi sve institucije radile svoj posao, ne bi bio izveštaj Evropske komisije štetan ovakav za Srbiju, kao što nam pripremaju itd, i da ni jedno poglavlje nismo otvorili ove godine.Ne

da sam radio samo ono što su mi ingerencije, čuvao bih koze i ovce u Končarevu. Izvinjavam se što ovakvim tonom govorim. Ne želim da vičem na vas, ali to je tema.Meni Janković podsvesno negde stoji šta je sve radio, da je primao velike plate, on i njegovi saradnici, i formirao stranku. Možda vi nećete da formirate stranku, izvinite što vas upoređujem sa njim. Možda se i vređate zbog toga. Ali, ne čujem vas. Pazite, ja vas ne poznajem. Ja koji gledam sve televizije, dva puta sam vas video u životu, pa sada pitam Žiku – ko beše onaj tamo? Pazite, ja koji se bavim javnim životom, a šta će obični građani? Vi trebate kada šetate Beogradom, svaki drugi da se pozdravi sa vama i da kaže - bravo ili da vam da neku primedbu koja po njima nije u redu. Jel šetate Knez Mihailovom?

neke parametre po kojima se kreće rad Zaštitnika građana.Zaštitnik građana i po Ustavu i po zakonu odgovoran je jedino i isključivo građanima Republike Srbije, preko svojih predstavnika u ovom cenjenom domu, znači, ni izvršnoj vlasti, ni sudskoj vlasti, ni političkim partijama, bez obzira bile u vlasti ili opoziciji, nevladinim organizacijama, ni udruženjima građana, isključivo vama, građani Srbije. Tako da, primedba da Janković nije radio ništa, ja se izvinjavam što koristim ime bez prisustva gospodina Saše Jankovića, da li nešto radim, apsolutno ne stoji. Uostalom, govori jedna činjenica da ti građani Srbije ili da naši građani Srbije ili da oni zbog čega mi postojimo su u istraživanju koje su obavile institucije koje nisu baš naklonjene Zaštitniku građana, finansirane od komisije, mislim, došle do podatka da je najveće poverenje u Republici Srbiji i kome bi se

ja zaista nemam potrebu da stičem popularnost, jer se bavim poslom gde ne možete biti popularni ili bar ne možete biti kod svih popularni. Postoji jedan izraz koji ja mnogo volim, odnosno jedna rečenica – dopao bi se mnogima da se nisi trudio dopasti se svima. Ja se ne trudim da se dopadnem nikome, nego da svoj posao uradim na način

da li je u pitanju građanin Srbije, u funkciji, ne bih sad mogao sve da nabrojim, sva cenjena zanimanja u Republici Srbiji, ili to bio predsednik Republike Srbije, predsednik Skupštine, predsednica Vlade ili predsednik Vlade ili bilo koje institucije, uvek i u svako doba naša vrata su im otvorena i to mogu da vam potvrde svi oni koji su dolazili kod nas, gde nismo rangirali da li je u pitanju po opštim kriterijumima neki mali problem ili je u pitanju veliki problem, jer svako dolazi smatrajući da je njegov problem najveći i gde smo mogli, gde nismo imali zakonskih ograničenja, mi smo svoj posao uradili.Uostalom, ti rezultati o poverenju u instituciju Zaštitnika građana nam to govore.Ne možemo, nažalost, bez obzira što smo nezavisna institucija, da idemo preko svojih ovlašćenja, odnosno preko onoga što nam je Zakon o Zaštitniku građana, a prvenstveno najveći pravnik akt države – Ustav Republike Srbije dao i gde nas je ograničio.Zahvaljujem poslaniku Markoviću. On je sad pokrenuo jedno vrlo značajno pitanje, a to je, pred vama će se uskoro naći novi Zakon o Zaštitniku građana, koji je još 2016. godine trebalo da bude završen, jer je to obaveza Republike Srbije po Poglavlju 23, obaveze koja se odnosi na pridruživanje Srbije EU, ali mnogo bitnije od te obaveze Republike Srbije je ono što taj zakon sadrži, a to je veće mogućnosti Zaštitnika građana da zaštiti građane Republike Srbije.Tako Srbije.Tako da, vrlo je bitno pomenuti i to, iz jednog razloga, što povećanje određenih ovlašćenja, mi preuzimamo obavezu koju ćemo izvesno odgovoriti, a to je da još adekvatnije zaštitimo građane Republike Srbije, jer ponavljam, mi smo tu radi građana Republike Srbije i mi smo odgovorni isključivo i jedino građanima Republike Srbije, preko njihovih predstavnika, tj. vas, cenjeni poslanici u ovom cenjenom domu. Hvala.

član 96. – u osnovnom postupku po otvaranju načelnog pretresa svake tačke dnevnog reda sednice Narodne skupštine pravo da govore po sledećem redosledu i vremenu, trajanju, imaju

poštujući i prisutne, samo predlagači akta mogu da govore, a predlagači akta su predsednici odbora, odnosno odbori i odbor na svojoj sednici ovlasti ko će ovde zastupati predlagače akta.Zaključak je akt odbora, ali nama je Šabić svojevremeno, da ne govorim u kakvom psihofizičkom stanju, podigao revoluciju, kao – što ste vi nas zvali na sednicu ako nemamo pravo da govorimo, pa i ministri predlagači akta dođu ovde u pratnji svojih službenika, pomoćnika, državnih sekretara, načelnika, itd, ali ne mogu da koriste pravo predlagača akta, već to može samo predlagač, a to je ministar.U ovom slučaju predlagači zaključka su odbori. Ja bih zamolio predsedavajućeg, ukoliko on to može, da mi ovu sednicu privedemo Poslovniku i da predstavnici odbora, kao predlagači akta, ovde nam se obrate uz asistenciju svih prisutnih, protiv kojih nemam ništa.Ne tražim da se o ovome glasa, ali vam govorim da duh Rodoljuba Šabića, a to gospodin Marinković zna, koji je ovde svojevremeno podigao revoluciju, kao – šta ste nas zvali ako nam ne date da govorimo, ovog trenutka vlada Narodnom skupštinom, ovih trenutaka. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Rističeviću.Smatram da vodim sednicu u skladu sa članom 27.Reč ima Dragan Marković, replika.Izvolite. Gospodine Pašaliću, jeste da je institucija koju vi predstavljate nezavisna, ali ste suviše sebi dali autonomiju da sprovodite ono što je opis posla Zaštitnika građana.Vi ste rekli – nekom ćete da se dopadnete, nekom ne. Niste vi dama. Dame se dopadaju ili ne dopadaju. Vaša dela i rad i izveštaj o radu i ono što se dešava u Srbiji je kriterijum da li će neko da da vama visoku ocenu ili ne.Rekli ste da vam visoku ocenu dala neka evropska institucija. Ja nemam ništa protiv, ali očigledno da vaša saopštenja ili izveštaji su onakvi kakvi njima odnosno njima odgovaraju ta vaša saopštenja i da neko podrži ono što se dešava u Srbiji.Da li vi vidite da oni sada traže dijalog? Sa kim dijalog? Mi imamo, ne znam, 50 partija koje su vanparlamentarne i one traže dijalog sa predsednikom, nisu reprezentativni. I tu isto treba da se umešate. Svakoga dana napadu. Čekaj, bre, prijatelju, pa danas mogu da formiraju 100 ljudi 50 stranaka i da kažu – ja hoću da razgovaram sa Vučićem, sa Dačićem, ne znam, sa nekim ministrom itd. Taj Zaštitnik građana treba da kaže – niste u pravu, bre, ljudi, prvo moraš da uđeš u parlament, pa onda da svoja prava ostvaruješ. Nisi izašao na izbore, znači ti ne poštuješ Ustav ove države, bre! Nisi izašao na izbore. To je pravo, nije obaveza, ali nemoj da tražiš samo pravo bez da imaš obavezu neku prema građanima, da te proverimo kao što se svi proveravamo, postavimo ime i prezime i izađemo na izbore. To je isto vaš posao. Ostavite autonomiju i ono što vam piše u opisu posla.Vidite da je ceo svet počeo da napada Srbiju, bez razloga. Mrze Srbiju zato što Srbija ima jači ekonomski napredak od tih drugih država. Mrze Srbiju zato što je Srbija sprovela najbolje mere, kada je u pitanju ovo zlo koje se zove korona. Prvo, radi građana Srbije i radi vas, poštovani poslanici, moram da pojasnim. Nije u pitanju nikakva evropska institucija, u pitanju je ono što bi se slobodno moglo nazvati UN nezavisnih institucija ili ombudsmana sveta sa sedištem u Ženevi, gde Srbija ima A status i pravo da govori u UN takve jedne institucije.Znači, nemojmo marginalizovali institucija koja je priznata od strane svih zemalja sveta kao institucija koja okuplja sve Ombudsmane, da pojednostavim, ili sve nezavisne institucije koje se bave zaštitom ljudskih prava. Njihovo priznanje nije priznanje neke ad hok organizacije, pod član 10a Zakona o Zaštitniku građana ograničava, odnosno kaže da Zaštitniku građana nije dozvoljeno da daje političke izjave, niti da se meša u politiku. Nije kažnjivo, ne treba da bude kažnjivo, dovoljno je što piše da nije dozvoljeno. U svom radu vrlo se držim toga. Svakako da kao i svaki građanin Srbije imam i ja svoje mišljenje o svim političkim pitanjima, ali dok obavljam ovu funkciju javno ga ne smem izreći, ne ja, nego zamenici, a trudim se da je ne daju, normalno ne želeći da im uskratim to pravo koje imaju, pravo na slobodno mišljenje, i oni koji obavljaju značajne funkcije u instituciji Zaštitnika građana. Hvala.

Da li je nasilje kada su pretukli Marijana Rističevića, čoveka koji se nikada nije potukao u životu, ispred zgrade Skupštine i pocepali sako? Da li je bi bilo da mi ne odgovarate, jer vaš odgovor stvarno je čudan i kao da ne živite u Srbiji. Ne bavite se vi politikom, pa da pišete političke programe i ideologijom političkih partija. Zaštita građana. Građani smo i mi ovde koji sedimo. Čiji smo mi? Šta smo? Ko nas je poslao ovde? Ko je vas postavio? Niko ne traži od vas da zloupotrebite vaš službeni položaj, ali podignite malo glas.Nemojte da čekate da vas hvali neko ko svakog dana napada Srbiju, kako su ovde ugrožena ljudska prava i ne znam šta i blokada medija.

kod notara, a predsednik dozvolio ovima koji se bune svakog dana da mogu da sakupe potpise i kod matičara u opštini. Znate li koja je to razlika? Koja ljudska prava?

svakako ste otvorili jedno vrlo važno pitanje i samo iz ovih vaših nekoliko uvodnih izlaganja se zapravo vidi koliko smo zajedno jedni drugima potrebni i koliko je koliko je važan rad nezavisnih i samostalnih državnih organa za zaštitu ljudskih prava i u konkretnom slučaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ekskluzivno zaštitu prava na ravnopravnost, odnosno zabranu diskriminacije, i koliko je dobro što u plenumu razmatramo naše izveštaje i za nas je jako važno da čujemo glas naroda. Za mene lično, glas naroda je najvažniji.Tačno

važni su njihovi izveštaji, ali nesporno je da je najvažnije šta kaže Narodna skupština, kao vrhovni organ, kao zakonodavno telo.Pitali ste koga štitimo, pošto je pitanje bilo isto za sve, da li svih i nešto miliona stanovnika? Naravno, apsolutno sve, što možete i videti u našem izveštaju koji sadrži detaljno stanje u pogledu poštovanja ravnopravnosti, diskriminacije i sadrži izveštaje po svim osnovama. Tako je često se pomisli da nije većinsko stanovništvo zaštićeno, jer ima i deo koji se odnosi na diskriminaciju nacionalnih manjina, pa se može steći utisak da većinsko stanovništvo nije zaštićeno. Naprotiv, tu su i naši naši građani sa invaliditetom, naši najstariji građani, najmlađi, žene, deca, a ono su svi pripadnici ili većinskog stanovništva ili neki od naših nacionalnih manjina.Što se tiče vašeg pitanja – da li se reaguje na povrede, pretnje, uvrede deci, u konkretnom slučaju, predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine Republike Srbije koje ste pomenuli i da li se oglašavamo, naravno, nego te pretnje i uvrede, pogotovo danas u eri digitalnog doba su prilično učestale, pa bi korišćenje ovlašćenja koje ima Poverenik za zaštitu ravnopravno, gde se kaže da Poverenik upozorava na tipične i teške slučajeve diskriminacije, ukoliko bi se to ovlašćenje koristilo svakog dana, ono bi zaista izgubilo u potpunosti svoju svrhu.Nemam nikakvu dilemu, mislim da možete, ne bih sada da zadržavam, imamo puno tema o kojima danas valja razgovarati, da vam prikažem sva moja istupanja u javnosti u kojima sam upravo ukazivala da deca i porodica moraju biti ta crvena linija koja se ne prelazi od strane bilo koje političke partije, nije bitno da li je na vlasti ili u opoziciji.Primera radi ću da vam navedem samo jedno od saopštenja, pošto pošto razmatramo izveštaj za 2019. godinu, neću od ove godine, i ove godine ova institucija šest meseci bila bez čelnog čoveka, dakle nije bio izabran Poverenik do 26. novembra. Danas je tačno mesec dana od mog ponovnog izbora na ovu funkciju, ali evo, 25. jun 2019. godine za koji razmatramo, imate upozorenje za javnost povodom pretnji deci predsednika Republike u kojem Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, najoštrije osuđuje vređanje dece predsednika Republike. Nedopustive su bilo kakve uvrede, pretnje i omalovažavanja po bilo kom osnovu i to ne sme postati obrazac svakodnevne komunikacije u javnom prostoru, a naročito na društvenim mrežama, gde je ovakav govor poslednjih nedelja kulminirao.Političko ili svako drugo neslaganje ne može biti alibi za uvrede ili pretnje nosiocima javnih funkcija i članovima njihovih porodica, kao ni bilo kom građaninu i građanki Republike Srbije. Krajnje je vreme da se prestane sa ovakvim govorom i da sve nadležne institucije preduzmu mere u skladu sa svojim nadležnostima, zaključuje se u saopštenju.Svakako ste potpuno u pravu da ovakav jedan javni prostor ne sme biti ispunjen ni omalovažavanjem ni vređanjem, a kamoli govora mržnje. U tom smislu, pozdravila sam donošenje novog Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koji treba da budu predvodnici u tom negovanju prava na ravnopravnost, međusobnom poštovanju i da se to negde preliva na čitavo naše društvo i da se bude uzor i svima onima koji su i van Skupštine, parlamentarnim i kada se radi o ravnopravnosti potpuno ste u pravu. Saglasna sam sa vama da to jeste naš veliki društveni problem pred kojim ne treba da zatvaramo oči i ne zatvaramo, zbog toga što smo u poslednjih nekoliko godina, mi smo pozdravili bolji i koordinisaniji rad državnih organa koji su nadležni za

sve.Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nema ovlašćenja, dakle, ne može u tom smislu da deluje, ali može uvek da ukaže šta su problemi u samom sistemu zaštite. U tom smislu takođe ću vam pročitati, imate na strani 209, ali izveštaj ima 450 strana, obiman je, verujem da niste ni mogli, vi narodni poslanici imate puno obaveza, verujem da niste ni mogli stići da baš svaku stranicu detaljno pročitate, ali evo, imate u saopštenju, upravo povodom jednog slučaja nasilja, u kome se baš eksplicitno navodi baš to što vi kažete o problemu centara za socijalni rad, u pitanju je 26. maj 2019. godine.Oglasili smo se povodom trostrukog ubistva u Novom Sadu u kome je žena i njeni roditelji ubio njen suprug. U saopštenju se kaže da se izaziva zabrinutost zbog koje mora uslediti hitna reakcija svih nadležnih organa.Ovaj slučaj stravičnog ubistva potvrdio da sistem zaštite od nasilja nad ženama nije dovoljno delotvoran, uprkos svim merama i aktivnostima koje su preduzimane. Uprkos i donetom Zakonu, činjenica je da je potrebna veća odgovornost, kao i da svi društveni akteri moraju postati najzad svesni svoje dužnosti u zaštiti i bezbednosti života žena, žrtava nasilja.U ovom slučaju, poseban problem je što je ubijena žena dve nedelje ranije prijavila supruga zbog nasilja u porodici, ali, očigledno je da je neko u lancu odgovornih Godinama unazad ukazivano je na ulogu i značaj medija u suzbijanju nasilja nad ženama, kao i potrebu da se prestane sa senzacionalističkim izveštavanjem. Međutim, neki mediji nažalost, pružaju prostor nasilnicima da javno zlostavljaju i ponižavaju svoje žrtve, čineći tako opštu štetu.Dakle, tačno je da je ovo problem i da se mi povodom toga kontinuirano oglašavamo kao i da je centrima za socijalni rad data opšta preporuka mera da u postupku u postupku davanja mišljenja za dodelu starateljstva nad maloletnom decom, upravo postupa, ne pod predrasudama o podređenosti ili nadređenosti polova, već da u svakom pojedinačnom slučaju donosi mišljenje ono koje je u najboljem interesu deteta.Svakako vam hvala što primećujete sve ove stvari, što me uverava da još jednom, mada nikada nisam imala ni dilemu da su nezavisne institucije i Narodna skupština najbitniji i najbolji saveznici u tom staranju politički zrelog i odgovornog društva i da se u Skupštini, kao najvišem domu, govori o svim problemima pa ma koliko oni bili bolni i smo imali lična iskustva sa gradom Jagodina koji vi vodite, pa možda se u početku nije ni razumevalo pa je bilo možda i otpora u nekakvom poštovanju naših preporuka, ali kasnije se to zaista izmenilo i jako je važno što se i preporuke nezavisnih institucija u otklanjanju nekakvih diskriminatornih odredbi, što često nije ni namera nego ponekad stvar neznanja i da se stvari kreću napred. Svakako vam hvala.